Закривам заседанието. Уважаеми народни представители, Програма за работа на Народното събрание за 12-14 март 2014 г.: г.: „1. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата. 2. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение. и обучение. 3. Законопроект за ратифициране на Договора за търговия с оръжие. 4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда. на труда. 5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите. 6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки продължение. 7. Второ гласуване на Законопроект за защита на растенията. 8. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за енергията от възобновяеми източници. 9. Доклад на Временната анкетна комисия за проверка и установяване на всички случаи на грубо партизирано кадруване в държавната администрация и в други държавни структури и предприятия, извършено в периода август 2009 - март 2013 г., и проект за решение по доклада.

за включване в дневния ред на Разисквания по Проект на решение за създаване на Временна анкетна комисия за осъществяване на контрол по разходване на бюджетни средства и изпълнението на проект за възпрепятстващо съоръжение с дължина от 30 км по линията на държавната граница в зоната за отговорност на Гранично полицейско управление – Елхово, внесен от Бойко Борисов и група народни представители. Ще мотивира ли някой това предложение за включване? Заповядайте, господин Радев. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Преди малко повече от седмица ние внесохме същото предложение с искане за Временна анкетна комисия. дни по-късно, го правим по същия начин – на изходна позиция сме поради една основна причина. През изминалото време не само не се успокоиха страстите около този скандал, бих казал, напротив, неяснотите станаха все по-големи. Ето Ви няколко аргумента за това. След съмненията лично на премиера по проекта – надписването около него, на 25 февруари вицепремиерът каза, че те нямат общо с проекта и цената, която е определена, няма нищо общо с МВР! Десет дни по-късно министърът на отбраната, или малко повече, датата е 6-и – 11 дни, в Комисията по отбрана успя да ни убеди и да ни разкаже, че всъщност проектът вече не е 5,1 млн. лв., както знаехме, а е 7,3 милиона и това е дадено от МВР, заедно с проекта.

Лично той каза, думите му бяха: „Май ще си стиснем ръцете с милион и половина по-ниска цена”. Сами разбирате, че след тези приказки на премиера и на двамата силови министри съмненията около тази сделка, около този проект нарастват. Това са аргументите ни днес отново от Парламентарната група на ГЕРБ да поискаме от Вас съставянето на Временна анкетна комисия. Няма по-лесен и по-бърз начин от една Временна анкетна комисия, която да изясни тези несъответствия, това разноговорене от двамата силови министри, включително и от премиера, и да постави нещата по местата им, да спре това противопоставяне между силовите министри и най-вече да спре да се ерозира авторитетът на Българската армия, която не заслужава да страда от грешните управленски решения на политиците. Така че, призовавам Ви, уважаеми колеги, гласувайте за такава Временна анкетна комисия. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Радев. Има две противни становища.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! От партия „Атака” сме категорично против създаването на такава анкетна комисия. Аргументът е простичък. Когато има някакъв проблем и той трябва да се неглижира, се създава комисия. За нас е важно да имаме работещо гранично съоръжение, което да спре потока от пришълци. Искам да Ви припомня, че само за един месец издръжката на полицаите, които в момента охраняват границата, струва 2,4 млн. лв. Очаква се през април месец потокът да се засили неимоверно. Знаем, че има 230 хил. пришълци от Афганистан, които са в Турция в момента, които могат да дойдат насам. Така че ако искаме да бавим топката, нека правим комисия. За нас е важно границата да бъде блокирана, да бъде надеждно защитена, така че да се спре това нашествие, което се оказва, че не може да бъде спряно с политически средства. заради безпомощността на Външно министерство ние продължаваме да сме заплашени от този поток. Освен това, искам да припомня на колегите, че ГЕРБ вече прахосаха близо 500 хил. лв. за проект на такова съоръжение и не се стигна до нищо. Изводът е, че се налага политическа воля от страна на ГЕРБ да бъде стопирано и блокирано изграждането на това съоръжение, защото такива са интересите на Република Турция, а ние много добре знаем за близките връзки между ГЕРБ и управляващата партия в Турция. Благодаря Ви за вниманието.

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, ще използвам процедурата по прегласуване. Просто недоумявам: преди малко в становището на „Атака” – един един вид ГЕРБ е против създаването на тази ограда. Вижте, колеги, създаването на анкетна комисия по никакъв начин не смятам, че може да затрудни или да възпрепятства изграждането на такова съоръжение. Щом е прието да се направи такова съоръжение, нека да бъде направено, но нека да не бъде направено за сметка на нечии пари, които ще отидат в неясно чий джоб.

са избрани фирмите, които ще изграждат съоръжението. Една анкетна комисия по никакъв начин няма да възпрепятства изграждането – просто ще установи дали наистина това разнопосочно говорене от премиера и от двамата силови министри всъщност не крие нещо друго.

Ще трябва да се съобразяваме с тези процедури – наистина да ги ползваме по предназначението им, а не за допълнителна мотивация.

без да ни описвате протоколите от заседанията – кой присъствал, кой отсъствал, кой какво казал. Представете докладите в резюме. Моля и другите комисии да представят докладите Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги народни представители! Представям: „ДОКЛАД на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 302-01-48, внесен от Министерския съвет на 29 ноември 2013 г. На заседанието на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 5 февруари 2014 г., бе обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 302-01-48, внесен от Министерския съвет на 29 ноември 2013 г. Законопроектът предвижда обединяване на регулаторните режими за провеждане на обучение за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и за провеждане на допълнително обучение на водачите на моторни превозни средства за частично възстановяване броя на контролните точки, като е предвидено режимът от разрешителен да премине в регистрационен. При представянето на законопроекта от вносителите бе обяснено, че обединяването на режимите ще доведе до намаляване на административната тежест за лицата, извършващи обучение. Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата въвежда изцяло разпоредбите на Директива 2011/82/ЕС. Директивата предвижда сътрудничество за обмен на информация за следните категории нарушения: превишена скорост, неизползване на предпазен колан, неспиране на червен сигнал на светофара, управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол или упойващи вещества, неспазване на изискването за носене на предпазен шлем, използване на забранена лента за движение, незаконно използване на мобилен телефон или други комуникационни средства по време на шофиране. Част от предлаганите промени в Закона за движението по пътищата са свързани с режима на установяването и заснемането на нарушенията с техническо средство или система. В тази връзка е предвидено електронният фиш да се издава за срок до 3 месеца от установяване на нарушението. В законопроекта е предвиден и текст, според който, когато извършителят на нарушението не е известен на контролните органи, собственикът на моторното превозно средство в 7-дневен срок от получаването на поканата да попълни декларация по образец и да посочи данни за водача, управлявал превозното средство по време на извършване на нарушението. Във връзка с осигуряването на възможността за водене на актуална и точна информация в Националния регистър на превозните средства, необходима за изпълнение на ангажиментите по Директива 2011/82/ЕС, се предлага промяна в текстовете от закона, свързани с прехвърлянето на собствеността на превозно средство на лице без постоянен адрес в България. С част от предлаганите промени се цели да бъде въведен цялостен контрол за спазване на забраната за управление на моторно превозно средство под въздействието на вещества, застрашаващи безопасността на движението по пътищата. В законопроекта е включена и алтернатива на медицинското изследване чрез въвеждане на изследване с техническо средство – доказателствен анализатор за установяване концентрацията на алкохол в издишания въздух. Редът, по който се установява употребата на алкохол, наркотично или друго упойващо вещество, е предвидено да се регламентира в съвместна наредба на министъра на здравеопазването, министъра на вътрешните работи и министъра на правосъдието. Законопроектът предвижда и създаването на правно основание за издаване на подзаконов нормативен акт на министъра на вътрешните работи, регламентиращ предоставянето на информация на физически и юридически лица за издирване на превозни средства. В хода на дискусията по законопроекта членовете на комисията се обединиха около мнението, че предлаганите промени, отнасящи се до установяването и заснемането на нарушенията с техническо средство или система и издаването на електронни фишове за тях, не отразяват необходимостта за подобряването на Закона за движението по пътищата в тази му част. Дебат предизвикаха и промените в закона, отнасящи се до обединяване на регулаторните режими за провеждане на обучение за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и за провеждане на допълнително обучение на водачите на моторни превозни средства за частично възстановяване броя на контролните точки. В тази посока към вносителите бяха задавани въпроси относно целесъобразността и необходимостта от обединяването на двата режима. и изказаните мнения Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, с 4 гласа „за” и 13 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да не приема на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата,

„ДОКЛАД на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 454-01-1, внесен от народните представители Ивайло Московски и Иван Вълков на 21 януари 2014 г. На заседанието на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 5 февруари 2014 г., бе обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 454-01-1, внесен от народните представители Ивайло Московски и Иван Вълков на 21 януари 2014 г.

в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, и представители на браншовите организации. Законопроектът беше представен от господин Ивайло Московски. Съгласно действащото българско законодателство дейностите по ремонт и техническо обслужване на пътните превозни средства се извършват свободно и не са регулирани от държавата. От вносителите подчертаха, че липсват изисквания за започване на този вид дейности, както и контрол върху качеството на ремонта и техническото обслужване на пътните превозни средства. В тази връзка законопроектът предлага горепосочените дейности да бъдат регламентирани със Закона за движението по пътищата. В законопроекта е предвидено министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията с наредба да определи реда за извършване на регистрацията и извършването на дейностите по ремонт и техническо обслужване на пътните превозни средства, движещи се по пътищата, отворени за обществено ползване. Предвижда се регулирането на този вид дейности да се извършва чрез регистрация на лицата, които ги осъществяват. В предложените текстове е разписан и реда за издаване на удостоверения за регистрация, посочени са компетентните органи, които ще осъществяват контрола, както и съответните санкции при нарушение на предложените разпоредби. В хода на дебатите по законопроекта от представителите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията бе изтъкнато, че предложението за въвеждане на административно регулиране на дейността на сервизите за ремонт и техническо обслужване следва да бъде прието след задълбочен анализ както на административните и финансови ресурси, необходими за тази дейност, така и за произлизащите от това за обществото и бизнеса ползи и ефекти. Въз основа на проведените дебати и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, с 9 гласа „за”, с 9 гласа „за”, 1 глас „против” и 7 гласа „въздържали се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 454-01-1, внесен от народните представители Ивайло Московски и Иван Вълков на 21 януари 2014 г.” Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Свиленски. Това бяха докладите на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения по двата разглеждани законопроекта. Постъпил е и доклад от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред по законопроекта на Министерския съвет. Заповядайте, господин Мерджанов, да представите становището на комисията. ДОКЛАДЧИК АТАНАС МЕРДЖАНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители!

Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на свое заседание, проведено на 15 януари 2014 г., обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 302-01-48, внесен от Министерски съвет на 29 ноември 2013

2011/82/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата. Предвижда се обединяване на режимите за провеждане на обучение за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и за провеждане на допълнително обучение на водачите за частично възстановяване броя на контролните точки. Предлага се режимът от разрешителен да премине в регистрационен. Законопроектът въвежда разпоредбите на Директива 2011/82/ЕС, която предвижда сътрудничество при обмена на информация за някои категории пътни нарушения – превишена скорост, неизползване на предпазен колан, неспиране на червен сигнал на светофара, управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол и други. В законопроекта е включен нов образец за налагане на глоба с електронен фиш, който ще се утвърждава от министъра на вътрешните работи. Предлага се промяна при прехвърлянето на собствеността на превозно средство на лице без постоянен адрес в България. Въвежда се цялостен контрол за спазване на забраната за управление на моторно превозно средство под въздействието на вещества, застрашаващи безопасността на движението по пътищата. В законопроекта е включена и алтернатива на медицинското изследване чрез въвеждане на изследване с техническо средство – доказателствен анализатор за установяване концентрацията на алкохол в издишания въздух. създалата се дискусия взеха участие народните представители Атанас Мерджанов, Георги Андреев, Кирил Добрев, Веселин Вучков и Пламен Нунев. Разяснения от вносителя бяха поискани относно процедурата за установяване на съдържание на алкохол в кръвта; промяната в режима за допълнителното обучение на водачите за възстановяване на контролни точки; отмяната на електронни фишове, поради липсата на подпис от длъжностно лице; прехвърлянето на собствеността на превозно средство не само на лицата без постоянен адрес в България В резултат на проведените разисквания, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 9 гласа „за”, без „против” и 7 гласа „въздържали се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 302-01-48, внесен от Министерския съвет на 29 ноември 2013 г.” Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Мерджанов. Доклад на Комисията по здравеопазване по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, внесен от Министерския съвет.

относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 302-01-48, внесен от Министерския съвет на 29 ноември 2013 г. На свое редовно заседание, проведено на 23 януари 2014 г., Комисията по здравеопазване разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 302-01-48. Законопроектът, заедно с мотивите към него, беше представен от госпожа Кристина Лазарова – главен юрисконсулт в Дирекция „Правна” на Министерството на вътрешните работи. С настоящия законопроект се предлагат изменения във връзка с транспониране на Директива 2011/82/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата. Директивата предвижда сътрудничество между държавите членки при обмен на информация относно дадени категории пътни нарушения, с цел улесняване прилагането на наложените санкции. Законопроектът е изготвен и в изпълнение на Мярка № 1 от Пакета от мерки за намаляване на регулаторната тежест, одобрен с Решение № 484 на Министерския съвет от 2013 г., която предвижда обединяване на регулаторните режими за провеждане на обучение за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и за провеждане на допълнително обучение на водачите на моторни превозни средства за частично възстановяване броя на контролните точки за отчет на извършваните нарушения по чл. 157, ал. 1 от Закона за движението по пътищата. Със законопроекта се предлагат изменения в текста от Закона за движението по пътищата, който регламентира правното основание за издаване на съвместна наредба от министъра на здравеопазването, министъра на вътрешните работи и министъра на правосъдието относно реда за установяване на употребата на алкохол, наркотично или друго упойващо вещество от водачите на превозни средства. Предлага се и изменение в текста на легалната дефиниция на „упойващо вещество”, с цел в нея да бъдат включени и други вещества, които оказват неблагоприятно въздействие върху физическото състояние и възприятията на водачите на превозни средства. Законопроектът предвижда алтернатива на медицинското изследване на кръвта на водача на превозно средство чрез въвеждане на изследване с техническо средство – доказателствен анализатор за установяване концентрацията на алкохол в издишания въздух. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „за” 9 гласа, без „против” и 7 гласа „въздържали се”, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението

Още един доклад предстои да чуем – доклада на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове по законопроекта на Министерския съвет. Кой ще представи становището на Комисията по еврофондовете? Заповядайте,

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, представям Ви: „СТАНОВИЩЕ на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 302-01-48, внесен от Министерския съвет на 29 ноември 2013 г. На заседанието, проведено на 11 декември 2013 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, внесен от Министерския съвет. В заседанието на комисията взеха участие Йордан Грамов – заместник-министър на вътрешните работи, и Кристина Лазарова – главен юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативна дейност” на Министерството на вътрешните работи. След проведените разисквания, в заключение комисията излиза със становище, че измененията и допълненията на Закона за за пътищата, които се предлагат със законопроекта, са в съответствие с принципите и изискванията на Директива 2011/82/ЕС за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (със 7 гласа „за” и 7 гласа „против”) на Народното събрание

Благодаря Ви, уважаеми господин Алексиев. Уважаеми колеги, това бяха докладите на водещата комисия и на другите парламентарни комисии, на които са разпределени законопроектите. Сега започваме дебата по тях. Ще дам думата на вносителите на втория законопроект да го представят в рамките на 10 минути. Заповядайте, уважаеми господин Московски. Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Целта на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата е да се създаде правна уредба за извършването на дейностите по ремонт и техническо обслужване на пътни превозни средства, които се движат по пътищата, отворени за обществено ползване. Към настоящия момент в българското законодателство липсва такава уредба кратък преглед на развитието на законодателството в областта през изминалите години показва следното. През 1973 г. на основание чл. 40 от Закона за движение по пътищата Министерството на транспорта контролира качеството на ремонта във всички авторемонтни организации, работилници и автосервизи,

се предвижда министърът на транспорта да определи условията и реда за издаване на разрешение за извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътно превозно средство, както и за извършване на ремонт и техническо обслужване срещу заплащане на пътно превозно средство, участващо в движението по пътищата, отворени за обществено ползване.

предписания във връзка с качеството на извършваните ремонти, техническо обслужване и периодична проверка на техническата изправност на пътните превозни средства. При необходимост тези служби са имали права да правят предложения до министъра на транспорта за отнемане на разрешителното, издадено им по реда на чл. 148, предвидени са били и санкции за сервизите. През 2001 г. с приемането на Закона за занаятите автомонтьорството и автосервизните услуги са включени в списъка на занаятите, като условията и редът за практикуването им са регламентирани с този закон. За осъществяването на дейностите е предвиден и разрешителен режим, като плащанията, документите и така нататък са били под контрола на съответните общини. През 2002 г. с промени в Закона за движение по пътищата дейността по извършване на ремонт и техническо обслужване на пътни превозни средства е изключена от обхвата на този закон. През 2011 г. с промяна на Закона за занаятите автомонтьорството и автосервизните услуги отпадат окончателно от списъка на занаятите, с което тази дейност към настоящия момент не попада в обхвата на нито един действащ нормативен акт. Дейностите по ремонт и техническо обслужване на пътни превозни средства се извършват свободно и не са регулирани от държавата по никакъв начин. Липсват каквито и да било изисквания за започване на този вид дейност, както и такива за извършването и което е по-важно – липсва какъвто и да било контрол върху качеството на ремонта и техническото обслужване на пътните превозни средства, както и носенето на съответни гаранции за тези ремонти. Некачествено извършените ремонти и техническо обслужване на пътните превозни средства може да бъде определено като фактор с висок риск за безопасността на движението по пътищата. извършеният контрол върху периодичните прегледи за проверка на техническа изправност на пътните превозни средства не е достатъчен, за да се осигури в максимална степен техническата безопасност на превозните средства, тъй като възникналите в периода между два периодични прегледа повреди и некачественото им отстраняване създават достатъчно висок риск за безопасността на движението. Липсата на изисквания към лицата, които извършват ремонтни работи, както и липсата на правила за извършване на самата дейност, а също и неосъществяването на контрол, на практика водят до това, такива ремонти да се извършват от хора, които не притежават необходимата квалификация, знания и умения за извършването на качествен ремонт, това от своя страна прави превозното средство опасно на пътя, както и липса на необходимо оборудване със съответните параметри, което автосервизите да използват. С предлаганите текстове ще се постигне ефект, насочен към опазване на околната среда от опасни отпадъци – мярка, която не е засегната към настоящия момент при извършването на тази дейност. Предвид анализа на законодателството, направен по-горе, и целта за повишаване на безопасността при движението по пътищата, отворени за обществено ползване, като цел по Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011-2020 г., законопроекта се предлага дейностите по ремонт и техническо обслужване на пътни превозни средства да бъдат регламентирани със Закона за движение по пътищата, като станат регулирана от държавата дейност, със съответните условия и ред за извършването й и се представят съответните санкции за нарушаване на този ред, както и компетентните органи, които ще осъществяват този контрол. Без да се създава излишна административна тежест за бизнеса, гражданите и администрацията, тъй като се предвижда възможно най-лекия режим от всички регулаторни режими, с тази мярка се цели постигането на положителен ефект в няколко насоки. Първата от тях е повишаване на качеството на ремонтите и обслужването на пътните превозни средства. На следващо място се минимизира възможността дейностите по извършване на ремонт и техническо обслужване на пътните превозни средства да попаднат в зоната на така наречения „сив сектор”. Крайният положителен ефект от въвеждането на предлаганата със законопроекта регулация се изразява и в това, че в голяма степен ще бъдат защитени интересите на потребителите, на услугите по ремонт и техническо обслужване на пътни превозни средства и ще бъде повишена безопасността на движение по пътищата. Искам да благодаря на колегите от останалите политически сили, които подкрепиха този законопроект в комисията. Благодаря Благодаря Ви, уважаеми господин Московски. Уважаеми колеги, откривам дебата по двата законопроекта. Има ли желаещи народни

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Искам да кажа, че е много добре когато толкова рано се сещаме за неща по синхронизацията, които трябва да настъпят през 2017 г. Принципно в това няма нищо лошо, макар че ако ме питате, добре е да видим неща, които пропускаме. Това, което

и второ четене да останат текстове, които не са синхронизирани, защото между текстовете, които са по повод на синхронизацията, има доста спорни моменти, които по никакъв начин не могат да бъдат подкрепени. Поради това, доколкото проследих дебата в Комисията по транспорта, водещата комисия не е подкрепила законопроекта на Министерския съвет. Що се отнася до законопроекта, внесен от господин Московски и депутати, няколко пъти се налага да апелираме – колегите от ГЕРБ бяха на първото обсъждане, предполагам, че и на 18-ти пак ще бъдат – те много добре знаят и имаха желание да напишат

и всичко в този закон е загубило своята обща философия. Принципната ми позиция е била и остава, че трябва да имаме нов Закон за движение по пътищата и нищо не налага такава спешност на промените, още по-малко да променяме регламент, към който само след няколко месеца хората пак ще трябва да се нагаждат във връзка с новия закон.

Няма. Има ли други желаещи за изказване? Заповядайте, госпожо Бъчварова.

спор. Всички останали неща, които се предлагат, са спорни. Едно от нещата, на които ще се спра, е, че законопроекта се прави опит да се въведе режим, който да регламентира гражданската отговорност и използването й в други страни. Проблемът е с Румъния. Със законопроекта не се дава решение на този проблем. Има опит да се реши проблемът, но решение не е дадено. Проблемът ще остане, защото има възможност за ползване на моторното превозно средство от лица, които го ползват право, различно от правото на собственост. Ако имаш пълномощно да ползваш това моторно превозно средство, гражданската ти отговорност си върви с него, отново се ползва в други страни и отново българските компании плащат. Тоест този проблем не е решен. От друга страна става въпрос за

има. Всеки, който трябва да възстановява точки – не говорим за обучение, а за възстановяване на точки – трябва да отиде и да вземе бележка дали има право да възстановява точки или те са му отнети и трябва да отиде отново на обучение, или пък ако има право, ако има право, трябва да отиде някъде навън да ги възстанови, след това да се върне с бележката и в МВР да му заверят в регистъра, че е с възстановени точки. Вместо да улесняваме административната тежест върху българските граждани, ние ги натоварваме с още едно задължение – да отиват и да вземат едната бележка, да доказват правото за възстановяване, след това да се връщат, да ги възстановяват и да носят бележката, че са ги възстановили. Тоест още едно от нещата в подкрепа на това, което Ви помолих – да не подкрепяте закона. Трето, уважаеми колеги, имаме прекрасно работеща система с електронния фиш. С този законопроект тази система

От тук нататък каквото и да кажа, мога да изговоря много, но става ясно, че законопроектът не е съгласуван дори и със съответните министерства по реда, по който трябва да бъде съгласуван. Просто е написан някъде, някой е имал някакви идеи, бързал е да представи нещо, представил го е, но се видя в няколко комисии от повечето колеги в тези комисии, че този законопроект е неработещ. Поради тази причина, за да не прекратяваме действието на електронните фишове, да не спираме действието на системите, които работят до момента и носят своя превантивен ефект, ефект, предлагам да отхвърлим законопроекта, да го обмислим и да вървим към по-точно прилагане на разпоредбите, които ще регулират тези проблеми, а не да наслагваме още изисквания, още административна тежест, която да да води до объркване на хората и да утежняваме процесите, вместо да ги улесняваме. И не на последно място, уважаеми колеги, трябва да вървим към прилагането на превантивни мерки, които да намаляват нарушенията, а не

Заповядайте за изказване, господин Шопов. ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, законопроектите са два по един закон, но обхващат различни аспекти от него,

Той е положителен, в добра насока. За мен по-важен е другият законопроект, защото е нов като регламентация на дейност, на обществени правоотношения, като опит да се излезе от сивия сектор в тази насока, в тази дейност. Бих я нарекъл стопанска, бих я нарекъл услуга на гражданите. Какво е положението до този момент в тази област, в която в наказателно-правната доктрина се счита като дейност с висока степен на обществена опасност при упражняването й, при шофирането, защото това е част от целия този процес, а няма никаква регламентация? Аз самият много пъти съм си мислил, че тази област в обществените отношения, трябва да бъде регламентирана. Друг е въпросът доколко добре е регламентирана тази дейност в така предложения законопроект: дали систематически тук й е мястото на тази регламентация; дали в този закон като систематично място трябва да бъде и тази поправка, отразена в Закона за движение по пътищата? Във всички случаи това е опит, който е изключително положителен. Според мен обаче трябва да бъде в отделен закон или отразено в други закони от законодателството на България – всичко това, което се предлага. Защото в България всеки, който може да върти гаечен ключ, прави сервиз или сервизче, абсолютно нерегламентирано, и предлага услуги, които много често водят до опасни последици в тази особено отговорна дейност – шофирането и управляването на моторни превозни средства. Тук вече говорим за качеството на тези услуги не само като потенциална опасност, но и като цена на услугата. Можем да говорим като качество на услугата и в още множество други аспекти, включително отношение към фиска, социални осигуровки. Можем да продължим да изброяваме във веригата още безброй други последици. Аз съм сигурен, че много от нас са били потърпевши от така наречени „сервизчета”, които не са никакви сервизчета. Тук обаче можем да разсъждаваме в един друг аспект по този начин не се ли дава възможност малките, дребни сервизи и монтьори да бъдат ликвидирани за сметка да се даде възможност този огромен дял да се прехвърли на вече утвърдени средни и големи сервизи, които взимат скъпо и имат вече някакво монополно право, що се касае до поправка на определени марки и на определени видове коли. Това е също много сериозен и значим въпрос. Изобщо до този момент – бяло поле в българското законодателство. Бих продължил в този смисъл да разсъждавам относно съдбата на тези монтьори на дребно – нерегламентирани, които по този начин изкарват прехраната си. На българина общо взето какво му е останало

на българина му е останало да има едно семейно хотелче, някакво дребно, малко магазинче, ресторантче и някакво малко автосервизче. В този смисъл се поставя също изключително сложен комплекс от въпроси и проблеми, все в тази връзка. Във всички случаи обаче аз считам, че това е първият положителен опит да се да се регламентира секторът, който всъщност генерира, носи и предполага, че през него минават като оборот огромни доходи. Оттук връзката с магазините, които доставят части – за качеството на тези части, относно гаранциите, които трябва да бъдат давани от подобни автомонтьори и изобщо цялата тази дейност. Сключването на договор, защото това са гражданско-правни отношения по Закона за задълженията и договорите; отраженията в стопанското право, защото нещата се докосват и дотам – за фигурата, която ще изпълнява тези ремонти.

дори, бих казал, в известна степен несполучлив опит, но той трябва да бъде подкрепен и всички ние трябва да мислим за сериозна регламентация на този важен сектор от обществения живот и на обществените правоотношения в сферата на услугите, което според мен трябва да бъде регламентирано в отделен акт с отделен закон. Благодаря.

Благодаря Ви, госпожо председател.

срок, предложихме началото на регламентиране на тази дейност, като тема, да започне по този начин. Сигурен съм, че може би в рамките на следващата година, работейки, ако разбира се, се подкрепи тази идея, по вече новия регистрационен режим, със сигурност, убеден съм, че и самият бранш ще провокира действия, които да наложат създаването на отделен закон за тази дейност. Съгласен съм с мнението тази дейност е достатъчно голяма, широкообхватна и е необходимо да има отделен закон за нея – тук се съгласяваме. Искам само да направя едно допълнение към Вашето изказване относно обхвата на рисковете, които ще покрият тази дейност. Искам да Ви насоча, тъй като ние много внимателно обследвахме проблемите, които провокират нерегламентирането на тази дейност, много често нашето внимание беше насочвано към карето от

никаква отговорност. Разбира се, доколкото може, вероятно МВР си вършат работата в тази посока. На нас този пример ни беше даван постоянно – части втора употреба се продават като нови от крадени автомобили, специално в карето, което Ви казвам, не български магазини между улиците и „Ботев”. Надяваме се да подкрепите мерките, които правим. Знаем, че това е първа стъпка. Само последно уточнение – не делим на големи и малки. Без значение е дали един автосервиз е малък, или голям. Ако той има необходимото необходимото оборудване, необходимия квалифициран персонал, той може да бъде и съвсем малък. По никакъв начин не го ощетяваме или дискриминираме, не се отваря така врата за големия бизнес. Благодаря. Благодаря Ви, господин Московски. Друга реплика има ли към изказването на господин Шопов? Няма. Господин Шопов, искате ли дуплика? Не. Заповядайте, господин Мутафчиев, за изказване.

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, тъй като господин Шопов ме провокира с изказването си, аз ще започна от втория закон, където вносители са господин Московски и господин Вълков. Ако четем внимателно мотивите, ще разберем, че целта е, като че ли да решим някой много важен проблем, който съществува в момента при ремонта на автомобилите. Ако внимателно се вгледаме в текстовете, ще разберем, че това е лобистки закон – лобистки, може би в добрия смисъл на думата. Тоест цели да уеднакви правилата със сервизи, които до този момент изпълняват функцията не само ремонт на автомобили, но и функцията извършване на прегледи, като съответно контролни органи, а също така и прегледи, които касаят обществените превози. Защо казвам лобистки? Защото с този закон пряко ще се намесим върху конкурентоспособността с един много ясен мотив – борим се срещу сивата икономика. Обаче искам да попитам: в сивата икономика ли е всеки един български търговец, който е регистриран по Търговския закон, но не е регистриран в Министерството на транспорта за сервиз? Не, уважаеми дами и господа, не е в сивата икономика, ако контролът е нормален, ако издава касови бележки, ако съответно притежава необходимата правоспособност и съответно клиентите му са доволни от него. Тогава защо въвеждаме един нов регулаторен режим, вероятно с изисквания какви машини трябва да има, колко работници трябва да има, каква квалификация допълнително трябва да им се изисква и така нататък? С каква цел? За да решим въпроса с крадените резервни части? Не! Няма да го решим. Докато карето си стои там и никой не извършва проверки, ще си има и търговия с крадени резервни части. Някой каза, че като въведем регистрационния режим по този закон, ще решим и проблема с некачествените части. Но аз искам да Ви питам: във всички тези големи сервизи, където условията са доста по-скъпи, считате ли, че резервните части не са, както в комисията се каза – уж некачествени китайски или от нашата съседка Турция, където, не съм съгласен, че тези резервни части не са качествени, тъй като Турция изнася за цяла Западна Европа резервни части? Не, няма да се реши и този въпрос. Тогава какво решаваме? Решаваме следното нещо: всички малки гумаджийници, всички сервизи по селата, тоест, работилници, в които си ремонтираш колата, да минат през един регистрационен режим в Министерство на транспорта, да дадат сума ти пари, да им се поставят изисквания, които няма да изпълнят, и накрая да фалират. Предлагам добре да обмислим този закон. закон. С мен също се правиха консултации за това – дайте да предложим едни такива текстове, виждате ли, това ще подобри безопасността на движението. Съмнявам се. Съмнявам се и като видя дори и включително какви глоби сме поставили, се питам дали наистина ще гласуваме „за”?! Мога ли да Ви ги прочета? Да Ви прочета едно физическо лице, което не е регистрирано и извършва съответно ремонт на кола, какви глоби може да получи. „Наказва се с глоба до 1000 лв. физическо лице или с имуществена санкция 3000 лв. юридическо лице, което извършва ремонт и техническо обслужване на ППС извън обектите, посочени в удостоверението за регистрацията му”.

някой да ми я тегли или ще си поръчам „Пътна помощ” да дойде да я закараме до сервиза заради това, че трябва да дойде някой да ми смени релето или да погледне и така нататък?! Продължавам с глобите. „Наказва се с глоба от 1000 лв. физическо лице или имуществена санкция от 3000 лв. юридическо лице, което извършва дейност по ремонт и техническо обслужване на ППС, различна от описаната в удостоверението му”.

по-големи левичари от нас! Държавата да контролира всичко, даже как си сменяме гумите! Хайде малко да се позамислим какво предлагаме. Добре звучи – всички отговарят на едни и същи условия, строени сме в редици. Моля и собствениците на големите сервизи също да помислят за това. Не им пречат малките в момента. Не трябва държавата да ги фалира! Те си имат своята клиентела. клиентела. Не трябва заради малката част от клиентите, които са с много по-ниски доходи и разчитат на този тип обслужване, да поставяме някакви регламенти и всичко да го направим лъскаво. Не става някак си. Ще се въздържа по този закон. По втория закон – за правителството. То важи и за предния текст – 53-а поправка! Нека се спрем, уважаеми дами и господа народни представители! Ще предстои 54, 55 ... Виждам, че има консенсус в пленарната зала между политическите сили, че трябва да се седне и да се направи един основен ремонт, който ще е над 30% от текстовете, което означава един нов консенсусен за който ние всички да се заречем, че няма да го поправяме, защото Законът за движение по пътищата е най-поправяният закон и покрай поправките е стигнал почти до абсурдни текстове. Наистина тук се поставят няколко въпроса за решаване, включително един синхронизиращ, който касае директивата и че трябвало да бъде приет от ноември месец, че в момента закъсняваме и така нататък. Но аз искам да Ви кажа, че включително тези текстове, които касаят нарушения, извършени на територията на нашата страна от чужди граждани, които са от страни – членки на Европейския съюз, няма никаква пречка в момента тези дейности да се извършват и да се поиска информация и под действието на директивата и регламентите съответно да се наложи такава глоба. Но тук става дума за глоби, които не са констатирани от служебно лице на Министерството на вътрешните работи, а за електронни фишове и така нататък. И пак няма проблем. Не мисля, че има някакво сериозно затруднение. Говорим за точковата система – че правим промяна и така нататък. Но аз искам да Ви попитам: мислите ли, че трябва да запазим точковата система? Тази точкова система даде ли ефекта, който очаквахме от нея? При нея съществува също един недопустим дисбаланс. Ако погледнете санкциите за точките, в един момент за едно нарушение, което е несравнимо с друго, санкцията е почти една и съща. Не трябва ли да решим този въпрос преди да направим промяна по какъв начин и кой ще прави съответно обучението на водачи, на които са им отнети точки по точковата система? Ако решим да променим това нещо, защо сега ще променяме по какъв начин да се прави обучението? Не мога да си дам отговор на този Синхронизираме, правим нещо, уеднаквяваме уж, от едното министерство в другото ... Мисля, че преди това трябва да дадем отговори на много повече въпроси. Да, има много положителен ефект по отношение следенето с камерите на скоростта. Друг е въпросът пък, че за преминаване на червено е доста спорно и когато синхронизираме тези текстове, можем ли ясно да докажем с електронно средство, че засечено преминаване на червено няма да е оспорено от чужд съд? Не можем да го докажем, защото и в България в момента го има този проблем. Ние не разполагаме с техника, с която може да се докаже пресичането на червено. И това го знаят всички. Въпреки това върви един усилен законодателен труд всеки ден тук, продължаваме да изменяме, изменяме, изменяме и така нататък. Честно казано аз ще се въздържа и по този законопроект. Наистина настоявам инициаторите – и госпожа Буруджиева, и господин Свиленски, и от ГЕРБ също има няколко народни представители, нека да се нека да се направят работни групи и да се започне да се работи по промяна на Закона за движение по пътищата, един общ законопроект, който наистина да отрази това поне, което до момента сме анализирали като недостатъци и мерките, които трябва да се предприемат. Но нека след този анализ да имаме една промяна, която да даде ясната тежест и превантивните функции на този закон. Казвам ясната тежест по отношение на санкциите като бъдещи превантивни действия. Благодаря.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Мутафчиев, първо, само един коментар по това, което казахте последно. Присъединявам се към Вас, че когато един закон се променя над 25-30%, явно има нужда от нов закон – той трябва да бъде устойчив и да работи по-дълъг период от време. Относно изказването, което Относно изказването, което направихте за измененията, които сме предложили с колегата Вълков. Бих искал да Ви попитам: в коя държава на Европейския съюз може да си разглобите автомобила пред блока? В коя?! Ако става въпрос за смяна на на крушка или на реле, или на каквото и да е, о’кей, никой няма да се занимава с Вас. Обаче в коя държава можете да си разглобите колата, да изтече масло пред жилищния Ви блок, да да направите ред други дейности, които със сигурност ще пречат и на много други хора?! (Реплики.) Естествено, че никой няма да Ви направи никакви проблеми, ако си сменяте неща, които не са от съществен вид, но тук става въпрос за нещо друго. Вие приравнявате обикновената търговска дейност на една фирма със сервизната, която се третира по същия начин към момента. Ние точно това казваме това е специфична дейност, от тази дейност косвено зависи в някаква степен и човешкият живот. Когато се извърши некачествен ремонт, с некачествена резервна част, тогава човек може да преживее инцидент. Господин Мутафчиев, аз казвам, че ние правим първа стъпка към решаване на темата. Много ясно, че от един път няма да стане, но когато се носи гаранция от извършващия сервизната дейност, той ще има има едно на ум какви части влага в този сервиз, когато се издават документи, а не само касов бон, както Вие казвате, а и сервизен документ – документ, който показва какво точно е извършено, какви части са заменени, кой ги е направил, дали този човек има необходимата квалификация. Вие можете да си викнете майстор, за да Ви смени реле, но представете си, че този майстор Ви е заблудил и е обикновен бояджия, а искате да Ви смени реле. Как ще стане?! Примерно, хипотетично казвам. Трябва да се регламентират тези неща. Тук не бъркайте лявата с дясната политика, защото, когато имаме желание един сектор да бъде изваден от сивата част на икономиката, това по по никакъв начин не може да се квалифицира като лява или дясна политика, това си е просто правилна политика. Призовавам Ви още веднъж да подкрепите

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Мутафчиев, ще Ви върна към един проблем, който обсъждахме миналата година – проблемът с такситата. Имаше искане да могат да се регистрират като таксита не коли, които са до 5 години, а коли, които са до 10 години. Това беше едното предложение, а другото беше за до седем години. Говорихме – до, до, След това колите, които се експлоатират като таксита, да не бъдат до десет години, а да бъдат до петнадесет и така нататък. Ето тук е тънкият момент. Защо трябва да гледаме годините на колата? Изтъкваше се примерът, че в Германия не е така, но в Германия се знае кой къде е ходил, как е ремонтирал, какво се е случило с автомобила, а в България не е така. В България има едни превозни средства, на които след като им мине гаранцията излизат буквално на улицата, ремонтират се незнайно къде, не се знае кой носи отговорност за тях и ние искаме тези моторни превозни средства след това да ни гарантират нашия живот и здраве – няма как да стане. Затова правилната стъпка е да се въведе един режим, който ще може да гарантира качеството на извършваните услуги, най-образно казано. (Реплики от КБ.) Тук не говорим за сива икономика. Тук говоря за това, че целта на този законопроект е да се гарантира здравето на българските граждани, след като се гарантира качеството на услугите, които се извършват. Всичко останало, за което може да се говори – има много теми, които наистина могат да се обсъдят – дали това е сива икономика, дали не е, дали след като е регистриран по Търговския закон и така нататък, но това всичкото е последващо. Основното е: какви услуги се извършват, кой носи отговорност за услугите? Ако въведем това, което предлагат колегите и можем да гарантираме качеството на услугите, тогава можем съвсем спокойно да вдигнем годините и на такситата, защото вече не говорим за „до”, а говорим за едни качествено обслужвани автомобили по българските пътища. Надявам се да ме разберете. Благодаря Ви.

Господин Иванов и господин Московски, уважавам Вашето мнение, но искам да Ви насоча в една посока. Защо ние ходим с автомобилите си на годишен преглед?! За да се гарантира, че автомобилът ни е в изправност. Ако това, което Вие искате, искам да Ви попитам: след като ще лицензирате всички сервизи, ще махнете ли годишния преглед, няма ли да нарушите директивата? регистрация се иска, когато имаш надзорно съоръжение – инженери сме, дайте да не се залъгваме. Това, което се иска в момента, си е чист лобизъм за големите сервизи, защото има сервизи, които на много по-евтини цени обслужват клиентите клиентите си, защото нямат допълнително разходи, но тези големи сервизи имат едно предимство пред останалите, че те правят точно тези технически прегледи. Хайде да не се залъгваме със сивата икономика! Всеки, който е регистриран търговец, който е контролиран както трябва от държавните органи, не е в сивата икономика. В сивата икономика е този, който не е регистриран като търговец. Хайде да предложим текстове, когато той не е регистриран и прави ремонти, да носи последствията си, включително наказателна отговорност. Но да говорите, че търговците, които не са регистрирани в Министерството на транспорта, са сив сектор, извинявайте много, но това не е вярно. Това не е вярно! Ако не издават касови бележки, проблемът си е техен. По отношение на резервните части. Пак ще Ви кажа, това е напълно неоснователно твърдение. И в добър сервиз могат да Ви сложат такава част. Не искам да Ви казвам пример, защото с мен се е случвало. Така че тази приказка, че има едни идеални и едни дето са много лоши, някак си в закона не върви. По отношение на такситата. Да, тук споделям Вашето мнение, проблемът е, че и Вие в четиригодишното управление, а и ние, не можахме да намерим какви трябва да бъдат условията, на които да отговарят тези автомобили. Тук става дума обаче за нещо друго – за обществен превоз, а ние говорим за сервизи, които ще ремонтират нашите коли. Когато говорим за обществен превоз, автомобилите трябва да отговарят на определени условия за комфорт, а сигурността безспорно трябва да се контролира по начина, по който досега сме регламентирали в закона. дайте да видим на какви условия трябва да отговаря таксито, дори и да е 20-годишно? Когато отговаря на тези условия и по-често се правят проверките, съответно нека да увеличим и годините. Тук има консенсус и колегите от Перник предлагат, и от Варна, и от Пловдив също имаме заявки за това, но докато не измислим по какъв начин ще контролираме процеса, е много трудно да увеличим годините. Нека да се захванем с този проблем. Пак искам да кажа, че тук става дума за обществен превоз. ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ: Мога да Ви кажа, че няма сервизи, които да контролират и големите фирми, защото се качваме в таксита, които са в много по-лошо качество, отколкото колите на повечето хора. Благодаря

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Както стана ясно, внесеният от мен и колегата Московски Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата има една основна цел и това е създаването на нормативна база или уредба за извършване на дейностите по ремонт и техническо обслужване на моторните превозни средства. Такава нормативна база, уважаеми колеги, е съществувала от 1973 г. до 2002 г. и тя е била в Закона за движение по пътищата. Била е по подобен начин формулирана – по начина, по който ние го представихме, и от 2002 г. насам този сектор е бил вкаран в Закона за занаятите и след това е отпаднал. Така че към настоящия момент можем да кажем, че този вид дейност наистина няма никаква регулация още от започването на самата дейност, стартирането й, функционирането на дейността по ремонта и техническото обслужване и накрая като стигнем до качеството на предлаганата услуга или на самия ремонт, което е изключително важно, защото качеството на извършването на ремонта на едно моторно превозно средство определя неговото техническо състояние, а техническото състояние влияе пряко върху безопасността на движение на моторните превозни средства.

направим сметка какви резервни части се влагат при ремонта на автомобилите, в какви сервизи се извършват самите ремонти – имам предвид легални, или нелегални, става ясно, става ясно, че тенденцията, която клони към момента е, че всяко второ превозно средство, което се движи по нашите пътища, е в съмнително техническо състояние. Казвам, съмнително, защото много от тях са направо опасни. Това, което ще кажат много колеги, е че има пунктове за годишен технически преглед. Да, това е вярно, само че пунктовете за годишен технически преглед проверяват автомобила веднъж годишно. един автомобил е между 10 и 15 хил. км, а на много от тях е повече. За тези 10-15 хил. км има изключителни изменения в състоянието на автомобила и той може да бъде много опасен за движението по пътищата. Затова е изключително важно дейност и техническото обслужване на автомобилите да има някаква регулация. Тя ще донесе няколко положителни аспекта. Първият, и най-важният, това е повишаването на безопасността на движението. Това е едно от сериозните заложени предложения в Националната стратегия 2011-2012 г. на България за безопасност на движението, която ние сме поели като ангажимент – ще намали жертвите по пътищата с 50%, ще допринесе изключително много и за защита на интересите на потребителите, защото целта на всеки ремонт, който е извършен, е да бъде регистриран. С регистрацията на ремонта може да се търси и някаква гаранция за извършването на този ремонт. Да не говорим, че това наистина ще доведе и до борба със сивия сектор. Чуха се много приказки, даже по отношение на това, че може би има лобизъм и така нататък. Аз не ги приемам сериозно и ще Ви кажа защо.

което е истинската реалност, действителността в момента. Борбата със сивия сектор води и до неспазването на трудовото законодателство. Това също е факт. При проверките и и направените обсъждания по законопроекта стана ясно също така, че над две трети от сервизите работят нерегламентирано. На това ще се спра малко по-нататък. Като не по-малък ефект от от прилагането на този законопроект, ако бъде приет, ще бъде опазването на околната среда, тъй като голяма част от маслата, гумите, резервните части или материалите, които са отпадни, не се влагат там, където трябва и не се съхраняват по начин, който изискват европейските и екологичните стандарти. Като защита на предложения от нас законопроект, бих казал, че това е просто една регулация. Ние предлагаме всеки сервиз да бъде регистриран – нищо повече. В тази регистрация или в този публичен регистър, в който те трябва да бъдат записани, упоменато какъв вид дейност ще се практикува в сервиза. Така че сме избрали възможно най-лекия режим, който нашето законодателство разрешава. Обсъжданията, които са направени по този законопроект, не са направени в държавните институции, а с браншовите организации. Такива обсъждания имаше в Пловдив, Варна, Бургас, Русе, в София, на които присъстваха десетки организации, свързани със сервизната дейност, с транспортни асоциации, превозвачи и така нататък. По-голямата

Бих искал да благодаря на всички, които по време на обсъждането в Комисията по транспорта подкрепиха законопроекта, независимо от това от коя политическа партия са. Бих

колегите, които предлагат да бъде направен един нов законопроект, само че чух, че това може да стане в няколко месеца. Колеги, ако правим нов законопроект, това ще ни отнеме не по-малко от година, тъй като всички тези текстове трябва да бъдат обсъждани, и то не обсъждани

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Вълков, позволявам си да Ви направя реплика

Само че с така предложените разпоредби и с така предложения законопроект, ние не решаваме нито един от тези проблеми. Говорите за екология – къде си изхвърляли маслата, къде си изхвърляли гумите. Всеки един регистриран търговски обект,

Всеки един регистриран търговски обект изпълнява тези изисквания, така че с това нещо не решаваме проблема. Казвате, че всеки втори автомобил, който се движи по пътищата е опасен, тоест е

такива автомобили – дайте я тази статистика, в комисията това не беше представено. Това е написано и в мотивите на Министерството на транспорта, което не приема законопроекта, че именно няма статистика, няма аргументи. Каква част от пътнотранспортните произшествия са следствие на некачествени ремонти? Разберете, единственото нещо, което ще се постигне, е това, че Министерството ще разработи едни критерии за регистрация на тези работилници или сервизи, от които 50% ще отпаднат.

Да, Министерството на транспорта, но не създаваме ли нови корупционни практики? Нека да го обмислим. Действително има нужда от това хората да са сигурни, че когато си ремонтират автомобила, той ще бъде сигурно и надеждно ремонтиран, но мисля, че не това е начинът. Призовавам, което направихте и Вие, действително да съберем всички усилия върху разработването на новия закон, върху това, ако трябва там да бъде разписано, но както трябва, в смисъл – с аргументи, със статистика, с факти, и тогава всички в залата да го подкрепим. Мисля, че това е смисълът. Сега да

Заповядайте, господин Иванов. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Вълков, правя Ви реплика, защото в репликата на господин Московски към господин Мутафчиев той спомена, че всеки един, който се е назовал за някакъв майстор, може да прави всичко.

Ако е автобояджия и няма лиценз за механични работи или за работи, които са свързани с извършване на диагностика и електро-ремонтни работи, той няма да бъде такъв. Именно това разпределение, тези дейности, разбира се, някой сервиз може да получи лиценз за всички дейности – няма проблеми, нека ги извършва, но ще се знае кой какво прави. (Реплика

си „майстор”, реши да Ви извърши дейност, която касае диагностика и електро-ремонтни работи, кой ще носи отговорност? Той специалист ли е в тази област, или просто, защото се е нарекъл „майстор”, ще може да го прави? Именно това е целта на закона, колеги да въведем такива режими, които да могат да гарантират качеството на извършваните услуги, а не всеки самозван, нарекъл себе си „майстор”, или някой друг го обявил за такъв, да може да прави каквото си иска и да се стига до положението

Колеги, подкрепете го, за да вървим напред, а не да тъпчем. Всички останали обяснения тук, че съсипваме този или онзи и го правим за големите – не го правим за големите. Всеки ще може да кандидатства, да се регистрира и да извършва дейността, която разбира, а не да бъде пенкилер и да разбира от всичко. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Свиленски, ще се обърна първо към Вас, тъй като Вие пръв направихте репликата. Основната причина, която в момента създава проблеми в този сектор, е липсата на нормативна база. На тази база не могат да бъдат извършени абсолютно никакви проверки относно сервизната дейност, която се извършва, и не се дават никакви гаранции за ремонтите. Като пример бих дал автобуса на Бакаджика в Ямбол,

Всички говорят за годишния технически преглед, когато се проверява автомобилът, но той се проверява веднъж в годината, докато ремонтът може да бъде извършван неколкократно и след това няма никаква проверка на извършването на този ремонт и никой не носи отговорност, защото не е регистрирано, че е извършен такъв ремонт. Това е един от големите проблеми. По отношение на статистиката, аз казах хипотетично, че това са 62% над 15-годишни автомобили и като знаем начина, по който се ремонтират, казах, че те са потенциално опасни. Никога не съм твърдял, че над 50% от пътно-транспортните произшествия са за сметка на това, че моторните превозни средства не са технически изправни. Никой не може да даде такава статистика, тъй като тя е много спорна. Контролните органи на автомобилния транспорт никога не дават в акта, който се записва, че това е по вина на технически неизправно моторно превозно средство. Ако ми донесете такъв акт, ще бъда много доволен да го видя. Въпросът е, че това, което искаме да направим, е да въведем ред в тази дейност и да има гаранции за извършените ремонти, да има ред, да

Няма нищо сложно законопроектът да бъде приет сега и в следващия нов законопроект той да влезе в мястото или частта, където Вие намерите за добре или всички го решим. Аз смятам, че сега е належащо, тъй като дори един човешки живот да бъде спасен,

13 март, от 9,00 ч. в началото на пленарното заседание. Уважаеми колеги, не разбирам Вашата реакция. Това е правомощие на председателя и стандартна практика – при първо гласуване на законопроекти председателят да определя ден и час.

Госпожо Манолова, по-големият проблем е как един председател на заседанието се държи по отношение на целия ред и целия процес на законодателната дейност в самото Народно събрание. Забелязвам една практика, госпожо Манолова, която за Вас стана вече емблематична. Може би от вече 3-4 месеца Вие постоянно отлагате гласуване на закони и това е поради един елементарен факт – затова, че нямате мнозинство в момента в залата. Колегите от ГЕРБ в момента са повече от колегите от БСП и ДПС взети заедно, понеже „Атака” напуснаха, и затова Вие отлагате закона, защото не можете да си съберете народните представители.

Уважаеми колеги, господин Андонов! Очевидно се налага и след 8-месечна работа на Парламента да си четем правилника от парламентарната трибуна. За господин Андонов и за депутатите от ГЕРБ, които явно не са имали възможност да се запознаят с текстовете, ще прочета текста на чл. 54, ал. 1: Председателят определя времето за обсъждане на всяка точка от дневния ред, както и деня и часа, в който ще се извърши гласуването по нея”. текстът на чл. 54, който е правомощие на председателя, от което се възползва водещият заседанието. Не Вие, господин Андонов, а председателят определя деня и часа на гласуване. Аз разбирам, че по някакво изключение парламентарната група на ГЕРБ се е появила в пленарната зала (викове от ГЕРБ: „Е-е-е!”), защото в края на вчерашното пленарно заседание тук присъстваха 12 души. Ако желанието Ви да гласувате двата законопроекта е

Каква процедура, господин Ненков? Заповядайте! Госпожо председател, правя процедура по начина на водене. По начина, по който говорите от тази трибуна, търсейки си удобни извинения от правилника. Да, сигурно в правилника е точно така, както го казвате, но по-важно е следното нещо – по начина, по който се държите към народните представители, обидихте не само народните представители, независимо дали са управляващи, или опозиция, а обидихте целия български народ.

Правите го не само в работата на законодателния орган, а и чрез законови промени се опитвате да го направите и в други институции – било ЦИК, било Сметна палата. Опитвате се служебно да си направите необходимия кворум за работа на тези институции, дори и в комисиите. Преди Четиридесет и второто Народно събрание в комисиите не можеше да се започне работа без да има повече от 50% от комисиите. А сега какво? Сега може и с Обиждате цялото общество, госпожо Манолова, да знаете. Но няма да Ви се прости. господин Ненков, задължение на народните представители е да идват на работа всеки ден, а не Парламентарната група на ГЕРБ в редките случаи, в които е дошла

Мисля, че е обидно за българските граждани въпроса дали депутатите да ходят на работа, да бъде тема на ежедневно обсъждане. Преминаваме към следващата точка.

Давам думата на председателя на Комисията по образованието и науката да представи доклада на водещата комисия.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, № 354-01-76, внесен от Милена Дамянова и група народни представители на 12 ноември 2013 г. и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, №

Комисията по образованието и науката разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, № 354-01-76, внесен от Милена Дамянова и група народни представители на 12 ноември 2013 г. и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, № 354-01-88, внесен от Валентина Богданова и група народни представители на 3 декември 2013 г. В заседанието взеха участие и народните представители Христо Монов – председател на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, проф. Румен Гечев - заместник председател на Комисията по икономическата политика и туризъм, Жара Георгиева – член на Комисията по труда и социалната политика, доц. Кирчо Атанасов, доц. Атанаска Тенева – заместник министър на образованието и науката и Даниела Симидчиева – директор на Център за професионално образование на Българска стопанска камара. Законопроектите бяха представени от техните вносители – народните представители Милена Дамянова и Валентина Богданова. Народният представител Милена Дамянова посочи, че с предложения от нея и група народни представители законопроект се урежда: 1. Въвеждането на професионално обучение чрез работа или така нареченото дуално обучение. Според вносителите, дуалното обучение е форма на партньорство между професионална гимназия и работодател, която съчетава обучение в реална работна среда чрез наемане на работа в предприятие и обучение в професионална гимназия. Целта е създаване на възможности за по-тясно сътрудничество на професионалните гимназии и бизнеса, придобиване на практически ориентирано обучение, осигуряващо заетост на учениците, и насочването им за кариерна реализация по придобитата професия в предприятието партньор. 2. Въвеждането на кредити, тяхното натрупване и трансфер в системата на професионалното образование и обучение, с цел подобряване на връзката между средното и висшето образование. Предложението е във връзка с препоръка на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска система за кредити в професионалното образование и обучение от 2009 г.

и това е резултат от грубото потъпкване на всякакви парламентарни правила в нашия правилник. Госпожо Манолова, можете ли да посочите на какво основание си позволявате да правите квалификации на парламентарни групи?! Ще Ви спестя, че това е най-голямата парламентарна група и единствената група на опозицията. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) На какво основание, госпожо Манолова, правите квалификации?! Кой текст от правилника позволява на ръководещия Събранието председател да прекъсва народен представител, та макар и излязъл за процедура, да говори успоредно с него и да наслагва своя глас на този на говорещия народен представител? Съберете се, направете си консултации с председателя и с другия заместник-председател, прочетете си отново текстовете на правилника, вземете се в ръце, за да може да продължи работата на днешното заседание. противен случай, както сте го подкарали, не го карате към добро, госпожо Манолова.

„Когато процедурният въпрос се отнася до начина на водене на заседанието, председателят има право на обяснение до две минути”. Крайно време е Парламентарната група на ГЕРБ да прочете парламентарния правилник. Заповядайте, господин Ангелов.

Нямам основание в правилника, според което да откажа поисканата почивка от господин Страхил Ангелов.